Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj,

Hvala. Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo gospa Mateja Čalušić. Izvolite.

Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo gospod Anton Šturbej. Izvolite.

Hvala.